**Stazić, Nenad (SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć zajednice iz instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu Komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj,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 Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije po klubovima. Za klub HDZ govorit će poštovani zastupnik Branko Bačić.

prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji višegodišnji Operativni program "Zaštita okoliša" za pomoć zajednice iz instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu Komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, hitni postupak, Operativni program "Zaštite okoliša" podrška je ostvarenju ciljeva zaštite i unaprjeđenja ciljeva prirodnog i životnog okoliša u Hrvatskoj s pozitivnim poratnim učincima navedeno za budući razvoj Hrvatske. pregovaračko Poglavlje 27. – Okoliš u veljači 2010. godine i već u prosincu iste godine privremeno i zatvorila to poglavlje s definiranim prijelaznim razdobljima u određenim područjima. Usklađivanjem i odgovarajućom provedbom propisa iz područja zaštite okoliša Hrvatska ima za cilj dostizanje europskih standarda na području zaštite okoliša tj. ciljevi su poboljšanje gospodarenja otpadom, bolja kakvoća i povećana opskrbljenost stanovništva pitkom vodom kao i povećana priključenost na sustave javne odvodnje i pročišćavanje, zaštita staništa te biljnih i životinjskih vrsta, zaštita i poboljšanje kakvoće zraka, smanjenje industrijskog onečišćenja kao i sigurno gospodarenje kemikalijama. Prema procjenama Hrvatska za usklađivanje zakonodavstva s europskim zakonodavstvom u području zaštite okoliša treba uložiti oko 10 milijardi eura do 2025. godine što obuhvaća ulaganja u upravljanje vodama i to milijardu i pol eura za vodoopskrbu, oko 3 milijarde eura za odvodnju, za gospodarenje otpadom oko 3,25 milijardi eura i za zaštitu zraka i zaštitu prirode, buke oko Hrvatska je tražila prijelazna razdoblja za one direktive i područja koja zahtijevaju velike investicije poput uređaja za obradu otpadnih voda, obradu otpada Operativni program zaštite okoliša podrška je ciljevima zaštite okoliša te je usmjeren na konkretne ciljeve i ulaganja i to u razvoj infrastrukture za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH za zaštitu vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama kao i jačanje kapaciteta tijela uključenih u provedbu. Prvotni sporazum je bio potpisan 2008. godine i predstavljao je osnovu za korištenje bespovratnih sredstava u proračunskom razdoblju 2007.-2009. godina. 2010. godine potpisan je sporazum koji je omogućio korištenje bespovratnih sredstava u proračunskom razdoblju 2007.-2011. godina. Ovim se Sporazumom o financiranju operativnom programu "Zaštita okoliša" dodaje jedna i pol proračunska godina, dakle 2012. i prva prva polovica 2013. godine to je upravo vrijeme u kojemu sada donosimo ovaj zakon, odnosno ukupni iznos od 46,8 milijardi eura od čega je Europska komisija IPA-e osigurava bespovratna sredstva u iznosu 39,8 milijardi eura, a vrijednost nacionalnog sufinanciranja iznosi 7 milijuna eura. Dakle, bespovratna IPA sredstva raspoloživa za operativni program "Zaštita okoliša" u razdoblju 2007.- 2013. godina iznose 131 milijun eura. koji pokriva razdoblje 2007.-2013. godina usmjeren je na ulaganje u infrastrukturne projekte izgradnje centara za gospodarenje otpadom, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te izgradnju i odvodnju mreže za vodoopskrbu i odvodnju. Ukupni iznos predviđenih euro sredstava raspoređen je za sufinanciranje projekata iz tri prioritetna područja. Prioritet na osi, to je sektor gospodarenja otpadom 42043 milijuna eura, prioritet na os 2 je sektor gospodarenja vodama i to 86,8 milijuna eura te prioritet na os 3 to je tehnička pomoć od 2,1 milijun eura. Od prethodno spomenutih potrebnih 10 milijardi eura ulaganja za poglavlje …/Govornik se ne razumije./… okoliš RH za gospodarenje otpadom i to izgradnju centara za gospodarenje otpadom, sanaciju odlagališta i sanaciju onečišćenja, onečišćenih površina mora izdvojiti oko tri i po milijarde eura. Naime RH se obvezala uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom do 2018. Godine izgradnjom centara za gospodarenje otpadom i sanaciju svih postojećih odlagališta. Na tragu ostvarenja tih ciljeva kod pred pristupni program ISPA sufinancirana je prva faza izgradnje centara za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko-Kninskoj županiji. Radovi na prvoj fazi Bikarca obuhvatili su sanaciju stare i uređenje nove odlagališne plohe, izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu potrebne opreme za centar

Kroz pred pristupni program IPARD upravo su pokrenuta dva projekta i to županijski centar za gospodarenje otpadom Marinšćina u Primorsko-goranskoj županiji i županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Istarskoj županiji. Međutim ovdje moram primijetiti da je unatoč fazi u kojoj su projekti ostavljeni 2011. Godine još nisu započeli radovi na njihovoj izgradnji. Podsjećamo da je Europska komisija u izvješću o Monitoringu iz protekle godine naglasila važnost povećanja investicija između ostalog u području voda i gospodarenje otpadom te istaknula da da posebnu pažnju treba predati pravovremenom ispunjavanju obveza u području gospodarenja otpadom. Uz ovu sporost i zastoj u realizaciji projekata izgradnje županijskih centara za gospodarenje otpadom Marinščina u Primorsko-goranskoj županiji i Kaštijun u Istarskoj županiji županiji tijekom cijele protekle godine ujedno želim istaknuti i da je izgubljeno godinu dana za nastavak i nekih drugih već započetih projekta izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Jedan od takvih primjera je izgradnja centra za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje vladinom nerazvojnom usmjerenom politikom za Dubrovačku-neretvansku županiju izgubljeno godinu dana. Naime sukladno Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije projekt su ustavno gospodarenje komunalnim otpadom, planira se ostvariti do kraj 2015. Godine. Kao lokacija centra za gospodarenje otpadom odabrana je lokacija Lučino razdoblje koje je 2010. Godine uvršteno u prostorni plan županije Dubrovačko-neretvanske. Županijski centar za gospodarenje otpadom bio je među prioritetnim projektima koji se planiraju financirati iz IPARD treća b komponenta. Procijenjena vrijednost županijskog centra za gospodarenje otpadom je 350 milijuna kuna a procijenjena vrijednost projektne dokumentacije je 10 milijuna kuna. Potpisan je ugovor s Fondom za zaštitu okoliša o financiranju projektne dokumentacije studija utjecaja na okoliš predana je Ministarstvu u studenom 2010. godine te je pokrenut postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sukladno zaključku ministarstva o potrebi provedbe vodo istražnih radova na lokaciji fond je raspisao natječaj za izvođača istražnih radova ali nije izvršeno financiranje potpisanih ugovora za istražne radove, čime je

2013. predložili uvrštavanje ovog projekta u financijski plan fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. Godinu kako bi se osigurala potpisana sredstva za dovršetak projektne dokumentacije, otkupa zemljišta, te provođenje navedenih istražnih radova. Nadalje važno je istaknuti da je za uspostavu integriranog sustava gospodarenja otpadom nužno provesti do kraja usklađivanje zakonodavne regulative sa pravnom stečevinom EU tj. donošenje novih krovnih zakona i to prvenstveno iz područja otpada, pa očekujemo da Vlada konačno u Hrvatski sabor uputi prijedlog zakona o gospodarenju otpadom. Drugi krovni zakon je Zakon o zaštiti okoliša, i treći krovini zakon je Zakon o zaštiti prirode. Na navedeno je ukazano i u zadnjem izvješću o Monitoringu međutim rokovi iz plana usklađivanja zakonodavstva za 2012. Godinu davno su prošli. U listopadu 2012. Godine bilo je vezano za plan gospodarenja otpadom najavljivano da će se nakon stupanja na snagu novog Zakona o otpadu pristupiti izradi novog nacionalnog plana gospodarenja otpadom. Zaključujem, akti a to su ta tri krovna zakona se ne donese, investicije stoje i praktično prošla godina predstavlja gubitak u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom u RH. Što Što se pak tiče ulaganje u vode, ovaj program usmjeren je i na projekte zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama. Ukupni troškovi izgradnje koju je potrebno provesti kako bi se RH u potpunosti uskladila sa zahtjevima Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i direktive o vodi za piće iznosit će 3,5 milijarde eura. Od toga je za ispunjenje zahtjeva direktive o vodi za piće ukupno potrebno investirati milijardu i 352 milijuna eura, a za ispunjavanje zahtjeva direktive o komunalnim otpadnim vodama tri milijarde i 200 milijuna eura. Nakon pred pristupnih programa ISPA-e i IPA-e ulaskom RH u EU od 1. Srpnja 2013. Godine RH će na raspolaganju imati znatno veća sredstva namijenjena upravo za infrastrukturne projekte u zaštiti okolišat. Prioriteti ISIP-a operativnog programa prvenstveno otpadne vode nastavljaju se i u prvoj generaciji strukturnih fondova za razdoblje 1. srpanj 2013. i 31. prosinca 2013. godine ali s puno većim iznosima. Za ilustraciju o mjerama navodimo ukupna IPA sredstva za 6,5 godina iznose 131 milijun eura, a u strukturnim fondovima potencijalno samo za 6 mjeseci i to u ovoj godini iznosi 165 milijuna eura. Zaključno, želim istaknuti važnost pojačanih napora kako u izradi zakonodavne regulative tako i u pripremi i realizaciji projekta. Naime, očekujemo da Vlada tijekom prve polovine 2013.godine konačno u Sabor uputi Prijedlog zakona gospodarenja otpadom, da konačno uputi Prijedlog zakona o zaštiti prirode i Prijedlog zakona o zaštiti zaštiti okoliša, a koji su zakoni bili predviđeni planom za 2012.godinu. Upravo će to biti ključno za postizanje svih rokova iz pristupnih ugovora za poglavlje okoliš. Evo iz svega što sam rekao klub HDZ-a podržati će ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Željko Kolar. Izvolite. **Kolar, Željko (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Samo radi javnosti, činjenica da u ovom jednom dijelu što je spomenuo kolega Bačić što se tiče odlagališta otpada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ugovor koji je bio potpisan sa fondom u 2010.godini nije proveden niti u 2010.godini niti u 2011.godine iz svima nama poznatih razloga koji su se događali u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a da je sada natječaj u 2012.godin ponovljen, da je izabran izvođač za studiju, da će to biti sada i obavljeno. A sredstva nisu utrošena u 2011.godine iz svima nama poznatih razloga. Na repliku odgovara poštovani Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, naime Ministarstvu zaštite okoliša je predana bila Studija utjecaja na okoliš u 10.mjesecu 2010.godine. početkom 2012.godine Vlada je najavila da lokacija Lučino Razdolje nije dobra nije prikladna za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom iz razloga jer se nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite, a s obzirom na blizinu Malostonskog zaljeva. I to je bio stav Vlade 8 ili 9 mjeseci. Nakon toga kada je u Zadarskoj županiji dana suglasnost da se može graditi Centar za gospodarenje otpadom na toj istoj trećoj zoni sanitarne zaštite voda onda je promijenjen stav u Vladi odnosno ministarstvu i omogućeno je da se nastave radovi na istražnim aktivnostima na projektu i otkupu zemljišta na prije prije spomenutoj lokaciji Lučino Razdolje. Prema tome, Vlada je tih 10 ili 11 mjeseci prošle godine lutala u načinu gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji najprije odustala od lokacije. Drugi je bio prijedlog da će se za područje Dubrovačko-neretvanske županije omogućiti brod spalionica nakon četa se i od toga odustalo i na kraju se vratilo na prvotni prijedlog koji je ucrtan u županijskom prostornom planu, a to je da se za Dubrovačko-neretvansku županiju ipak kao kao referentna točka utvrdi taj Županijski centar za gospodarenje otpadom. I tek nakon toga su nastavljeni istražni radovi, nastavljeno je sa projektnom dokumentacijom. Mi smo u klubu HDZ-a uložili amandman na državni proračun kako bi za dovršetak tog centra fond već sada osigurao potrebna sredstva da bi mogli krenuti … /Upadica: Vrijeme./ Hvala lijepo Poštovane kolegice i kolege zastupnici, gospodine Puljiz. Ja neću puno govoriti poput mog prethodnika koji je skoro sve rekao. Ali osvrnut ću se samo na ono što nisam ono isključivi regionalac, ali kada već govori kolega Bačić o sredstvima koja su u ovom sporazumu predviđena za sve ono što dakle zbrinjavanje otpada, odlagališta otpada itd. onda je spomenuo i zaštitu zraka i iznos od 2,25 milijuna eura u svezi toga. Pa pitao bih rado iako ovdje ima i onih iz bivše Vlade, a li i sadašnje, a temeljem potvrđivanja ovog Sporazuma o financiranju između Vlade RH i EU komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade RH i Komisije za višegodišnji operativni Program "Zaštita okoliša" kao pomoć zajednice iz instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente regionalni razvoj Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona jeli bilo ikada primisli da se upravo iz ovih sredstava 2,25 milijuna eura upotrijebi ili pak nešto pokuša napraviti u svezi poboljšanja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, koji je gorući problem rekao bih ekološki ove države. Ja znam i svi znamo da Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu nije na hrvatskom teritoriju nego je na teritoriju tzv. Republike Srpske, ali kvaliteta života dakle ono što nije mjerljivo u smislu koncentracije sumporovodika, benzena i svih ostalih koji su mjerljivi negoli smrada koji narušava da ne možete izvesti unuka u šetnju, da ne možete sušiti rublje vani i niz drugih, da se ne možete baviti sportskim aktivnostima itd. to je ono što je dakle čak jedna osoba iz Rusije koja nije ni blizu članstva Europskoj uniji u tužbi Europskom sudu dobio parnicu, zove se slučaj Fadejev. Mi kao država, evo prilika mi je s obzirom da je tema vrlo bliska, stalno razmišljamo o tome kako možda tužiti i tzv. Republiku Srpsku ili BiH ili onog izravnog zagađivača, o tome i na koji način ga tužiti. Pa imate gospodo Zmajlović i ostali, ostali, nema ga ovdje, jučer je bio gospodin ministar pravosuđa, prava, pravde, kako god hoćete. Dakle, način i formu na koji je jedan građanin Rusije gdje je na vlasti Putin dobio spor sa Rusijom upravo zbog narušavanja kvalitete života. Nažalost evo i pored toga što građanske udruge u Slavonskom Brodu zaista vrijedno rade i stalno pritišću i medijski i s obzirom na to da i naša djeca tamo žive i da je zaista kvaliteta života katastrofalna, kvaliteta zraka, Hrvatska država i dalje vrlo malo ili gotovo ništa po tom pitanju poduzima. E sada, o Fadejevu sam govorio kao načinu kako se može nekoga dakle pritisnuti službenim pa eto i sudskim putem, a drugi je način upravo ovaj. Je li ijedan euro i ovog sporazuma predviđen u tu svrhu. I ne samo to, između Hrvatske, BiH i Europske unije ili komisije potpisan je tzv. Tripartitni sporazum o financiranju prekograničnih ekoloških i turističkih projekata, a to su bila bespovratna sredstva u iznosu preko 2 milijuna eura. Ne ovih sredstava nego sasvim nekih drugih. Pa se pitam, to je bilo u vrijeme kada je bila HDZ-ova Vlada, je li i tad bilo primisli kao što nema ni sada očito, da se ijedan euro ili koliko treba upotrijebi za rješavanje tog gorućeg ekološkog problema Republike Hrvatske i preko 80000 građana Slavonskog Broda i okolice. Nema ništa, ni ovdje ne vidim ništa. Pa dobro do kada će to tako, tako, hoće li biti nekakav drugi sporazum, ne ovaj pretpristupni nego pristupni. Na kraju krajeva, moram vas obavijestiti da sam ja tajniku Odbora za okoliš Europskog parlamenta uputio dopis, a uputit ću i svu dokumentaciju sa mjernih stanica i mjerenja pa da se Odbor za okoliš, hranu i zdravlje, javno zdravstvo i sigurnost hrane očituje o tom problemu jedne regije, jednoga grada u državi koja pristupa Europskoj uniji 1. srpnja, a da država pri tome gotovo ništa ne čini. Ili je pak u pitanju biznis i novac, …, pa je plan dakle prijevoznika nafte za rafineriju nafte u Bosanskom Brodu dakle JANAF-a. Je li to važnije, je li važnija ta dobit od nekih 5 milijuna eura godišnje koliko ja imam saznanja, od zdravlja i kvalitete života po Fadejevu, od zdravlja i kvalitete života preko 80000 građana. Jasno da nećemo biti protiv ovoga zakonskog prijedloga o potvrđivanju sporazuma jer on ipak donosi nešto, pa neka bude i u ostalim dijelovima Hrvatske kad već mi ne možemo ostvariti to što što nam treba, a to je normalan život i kvalitetu života u Slavonskom Brodu pa nek ostali ostvare putem ovog sporazuma i iznosa novca koji će će doći u Republiku Hrvatsku, nek ostvare barem svoje ekološke projekte i programe. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Na ovo izlaganje replikom ustaje poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Grubišić, ovo što ste govorili o zagađivanju iz Bosanskog Broda izgleda da Hrvatska pristaje do ulaska u Europsku uniju nadam se samo na vazalski odnos. Sve ovo što se događa građanima Slavonskog Broda to je zapravo skandalozno jer na državnom nivou nitko ne štiti građane, osim što vidimo s vremena na vrijeme ministra zaštite okoliša da daje izjave koje bi trebale zadovoljiti, a to su načelne izjave građana Slavonskog Broda koji svaki dan udišu smrad i svaki dan su izloženi napasti ovoj ekološkoj iz Slavonskog Broda. Međutim, isto tako se ponašamo prema Italiji koja ometa signale televizijske, radijske signale diljem jadranske obale pa otočani, Istrijani ne mogu pratiti program HRT-a i druge programe hrvatskih televizija. Međutim što se do sada poduzelo, ništa. Kažu kad mi uđemo u Europsku uniju onda ćemo lupiti šakom o stol. E baš da mi je to vidjeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Boro Grubišić. Kolega Vukšić, vidite nisu to jedini izrazi više nepostojanja hrvatskog ponosa jednoga da kažem hrvatskog odnosa, stava i u Europi i u okolini. Nažalost toga očito u ovim vladama nema. Evo imate primjer još uz ovo što ste već izrekli, da imamo neriješeno i bit će neriješen problem granice sa Vojvodinom, dakle sada Republikom Srbijom gdje su silne tisuće hektara preko Dunava. Srbija traži granicu polovicom polovicom Dunava. Šarengradska Ada dalje da kažem pod okupacijom policije Bačke Palanke, iako je katastarski i gruntovno sve uvedeno u Iloku. Dakle, neosporno hrvatski teritorij. Na žalost, o tome se nitko ništa ovdje ne brine. I kada budemo danas sutra raspravljali o tome i kada bude Hrvatska u EU, a Srbija tko zna kad će pristupati imat ćemo ponovo problem kao što sada imamo sa Slovenijom. Pa dobro je li postoji nekakva hrvatska politika u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa. Na žalost mislim da ne postoji. Još jedna replika i poštovani zastupnik Šime Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni kolega Grubišić. Podupirem ove navode koje ste u ime vašega kluba iznijeli, ali smatram da mi zastupnici izabrani u 5. izbornoj jedinici moramo voditi brigu o svojim građanima koji su nas izabrali. I u tom smislu vam dajem potporu na ono što ste izrekli. da ovaj problem nećemo riješiti apelima nego taj problem moraju riješiti na razini dvaju ministarstava, a ako ne ide tako onda na razini dviju država. Gradi se navodno još jedna mjerna postaja u istočnom dijelu grada Slavonskog Broda, ali ona će samo mjeriti količinu onečišćenja u tom dijelu grada. Ali mislim da problem treba riješiti ako Bosna i Hercegovina želi, a želi približiti se EU, u nju ući, njihova poduzeća u ovom konkretnom slučaju rafinerija Bosanski Brod mora poštovati sve ekološke norme i pravila koja ta proizvodnja zahtijeva. Da bi situacija bila još teža nego što ste rekli ide jedan program ljepenki, a osnovno osnovno sredstvo za izradu ljepenki je bitumen. Mislim da će zrak u Slavonskom Brodu i okolici biti još dodatno onečišćen. Stoga je potrebita hitna intervencija po meni dvaju država da se taj veliki problem razriješi. Hvala. Na repliku odgovara poštovani Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Đurđević, napokon da u ovih 5 godina imam potporu nekoga iz vašeg kluba, inače ste uvijek bili protiv svih mojih prijedloga za Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju. A ako mi tako dajete bezuvjetnu potporu onda vas molim da dođete na mirni prosvjed, tj. blokadu granice koju će udruge, pa i Udruga Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje provesti vrlo uskoro, dakle ovih dana. Nadam se da ćemo poživjeti i blokirati granični prijelaz u Slavonskom Brodu jer drugačije više mi nemamo nikakvih šansi da pokažemo i dokažemo što građani misle i što žele. A nakon blokade granice slijedit će i druge drastičnije da kažem i strožije i radikalnije akcije građana Slavonskog Broda. Pa vas molim ako niste kukavica i nekakav politički hipokrit dođite zajedno sa mnom idemo zatvoriti granicu šetajući preko zebre kod graničnog prijelaza da nitko ne može proć.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Ivan Šantek. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo kolega Bačić je u ime kluba govorio o značaju ovoga sporazuma koji je sklopljen i one brojke koje je on spominjao su vrlo velike cifre u eurima spominju se čak milijarde eura, stotine milijuna eura. A iz samog obrazloženja zakona vidimo i koju obavezu i Republika Hrvatska preuzela u ovom modelu sufinanciranja. Dakle, Hrvatska će u proračunima od 2013. do 2016. godine morati osigurati svoj dio sredstava za sufinanciranje, a model sufinanciranja je 85% što je vrlo bitno i vrlo značajno. Međutim, moram vam reći da je mene na ovu raspravu potaklo nešto sasvim drugo, a to je članak 2. ovoga Zakona koji kaže: "Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan na koji korisnik obavijesti Komisiju da su provedeni svi unutarnji postupci u Republici Hrvatskoj potrebni za stupanje na snagu ovoga sporazuma. Zašto me ovo zaintegriralo, zašto me ovo zabrinulo i zašto je ovo potaklo u mojoj glavi brojna pitanja? Iz jednostavnog razloga jer evo isto tako dodatku na strani 24. pod točkom 12. se govori o Centru za gospodarenje otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji. I tu se spominju i procijenjena vrijednost u milijunima eura gdje se kaže da se predviđa za ovaj centar 30 milijuna eura. 30 milijuna eura je cifra koja je veća od jednogodišnjeg proračuna Sisačko-moslavačke županije. Međutim, na kraju u zadnjoj rubrici piše u tijeku je određivanje lokacije. Sve druge županije a to vidimo iz ove tablice su odredile lokaciju za određivanje županijskog centra za gospodarenje otpadom. Jedino Sisačko-moslavačka županija nije odredila jednu lokaciju nego je odredila 6 lokacija što je sasvim suprotno zakonu i bojim se da će na ovaj način nam možda utjecati i na ovaj članak 2. koji sam prethodno citirao. Dakle o čemu se radi? Još 2004. godine je stručna tvrtka iz Zagreba temeljem elaborata kojeg je napravila predložila i jednu lokaciju odlagališta otpada u Sisačko-moslavačkoj županiji. Međutim, moram reći ovdje da je SDP-ova koalicija zbog svojih unutar koalicijskih razloga odustalo od te preporučene lokacije izmjenama i dopunama Prostornog plana u 2010. godini odredila 6 lokacija. Evo, kolegica Roksandić i ja postavili i zastupničko pitanje jesenas i dobili smo odgovor upravo na ovo pitanje o Županijskom centru za odlaganje otpadom koji ću vam pročitati. Dakle, ministarstvo nam odgovara: "Konkretne aktivnosti realizacije projekta nisu započete budući da nije donesena konačna odluka o lokaciji centra. Prema informacijama kojim ministarstvo raspolaže planom gospodarenja otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji iz 2006. predloženo je više potencijalnih lokacija Gvozd, Novska dvije lokacije Sunja, Petrinja, Dvor za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom". U donesenim izmjenama i dopunama Prostornog plana županije iz 2010. godine navedeno je da su za postojeće i planirane lokacije potrebna daljnja istraživanja. U dopisu od 27. kolovoza 2012. godine upućenom ministarstvu od strane Upravnog odjela Sisačko-moslavačke županije navedeno je da su provedeni istražni radovi na pet lokacija te da je temeljem rezultata … /Govornik se ne razumije./… izrađena studija izbora lokacije županijskog centra, a s obzirom da županijska skupština nije prihvatila studiju izbora lokacije županijskog centra kojom je predložena lokacija za Županijski centar Blatuš u Općini Gvozd daljnja dokumentacija nije rađena. Evo, kao građanin Sisačko-moslavačke županije, kao zastupnik u Saboru nameću mi se sljedeća pitanja. Znači li to da ovaj nesređeni i nezakoniti dio prostornog plana Sisačko-moslavačke županije se može tumačiti kao neispunjen uvjet iz članka 2. ovoga Zakona što koči mogućnost da ovaj zakon stupi na snagu? Drugo pitanje, može li Vlada tražiti od Sisačko-moslavačke županije da odredi sukladno zakonu lokaciju Županijskog centra za gospodarenje otpadom? Treće pitanje, ukoliko Sisačko-moslavačka županija unatoč svemu ne odredi lokaciju odlagališta koje su posljedice za županiju? Dakle konkretno da li će Sisačko-moslavačka županija ostati bez ovih predviđenih 30 milijuna eura zbog ove svoje aljkavosti i nemarnosti? Evo upravo zbog ovih pitanja sam i imao potrebu raspravljati danas o ovom prijedlogu zakona pa molim ukoliko predlagatelj zakona smatra da ima odgovore da nam ovdje, ne samo meni nego i ostalim kolegama zastupnicima iz Sisačko-moslavačke županije ali isto tako i našoj javnosti kaže koje će posljedice nastupiti za Sisačko-moslavačku županiju ukoliko se ovako stanje nastavi? Dakle, 8 godina nisu smogli snage da odrede jednu lokaciju, a da rade studije i elaborate samo radi kupovanja vremena. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Šantek da kao što ste i primijetili Sisačko-moslavačka županija je jedina županija koja nije prešla i utvrdila lokaciju za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Točno je da je i u nekim drugim županijama, ja sam naveo Dubrovačko-neretvansku tu je još i Splitsko-dalmatinska županija da postoje problemi vezano za definiranje projekta izgradnje Regionalnog centra ali su u svojim prostornim planovima utvrdili lokaciju. Ono što nije dobro to je činjenica da je RH preuzela obvezu u Poglavlju – Okoliš da će do do kraja 2018. godine izgraditi regionalne centre županijske centre za gospodarenje otpadom, zatvoriti sve otvorene deponije bilo one legalne bilo one nelegalne. Ukoliko se to ne dogodi onda će RH plaćati penale za onaj dio koji nije izvršen u pregovorima koje smo potpisali u Poglavlju – Okoliš. Ne samo to da će plaćati penale, to će građanima Sisačko-moslavačke županije itekako podignuti cijenu odvoza jer u ovom trenutku se naime ne zna na koju bi lokaciju onda građani Sisačko-moslavačke županije mogli odlagati svoj otpad zbog toga što su druge županije koje su taj posao napravile svoje centre za gospodarenje otpadom kapacitirale na broj stanovnika i na količinu otpada koji se odlaže. Prema tome, obveza je županije Sisačko-moslavačke da utvrdi lokaciju i ozbiljno priđe ovim aktivnostima na izgradnji centra, a pretpostavka izgradnji centra je definiranje lokacije u Prostornom planu Sisačko-moslavačke županije. Pa prema tome upravo iz tih razloga ste s pravom zabrinuti i kao saborski zastupnik iz te županije, a s druge strane i kao građanin te županije jer je vrlo neizvjesno kako će i na koji način se postupati s otpadom, a krajnje je vrijeme mi smo u 2013. a do kraja 2018. on mora biti izgrađen. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Ivan Šantek. nekoliko puta i dok sam bio vijećnik u Županijskoj skupštini govorio upravo o ovome problemu i nastojali smo potaći da se taj problem riješi međutim odgovor županice tada službeno sa županijske govornice na Županijskoj skupštini je bilo da nema potrebe za Županijskim centrom za gospodarenje otpadom jer će cijela Hrvatska biti podijeljena na 4 regionalna centra. Upravo iz tog razloga smo kolegica Roksandić i ja postavili pitanje ministarstvu koje glasi da li je točna informacija koja je prisutna u javnosti naše županije da je Vlada odustala od koncepta zbrinjavanja otpada po županijama i prešla na 4 regionalna centra? Odgovor ministarstva je bilo decidirano ne. Prema tome, nema nitijednog razloga da Sisačko-moslavačka županija ne ispuni svoje obaveze koje ima. I upravo moja rasprava je usmjerena na to da se ispune zakonske obaveze. Nekada se zbog nedonošenja Prostornog plana raspuštala Županijska skupština. Da li je to slučaj i sa ovim to nek procjeni onaj koji je mjerodavan. Hvala. Sad ćemo čuti i repliku poštovane zastupnice Ivanke Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Šantek vi ste u ovom svom drugom odgovoru ustvari odgovorili i na moju repliku jer ja sam htjela upozoriti na neki način koliko smo mi pokušavali razriješiti taj problem, a sve u svrhu

da je županija osnovala zamislite i komunalnu tvrtku EKO start sa svrhom upravljanja gospodarenja otpadom na županijskoj razini. A onda smo dobili odgovor na županijskoj skupštini da će biti četiri velika regionalna centra za zbrinjavanje i da nije više potrebno, ali tvrtka radi, ima svoje zaposlenike, odnosno ima one koji upravljaju tvrtkom i nikoga više. To je problem, problem je političke odluke u županijskoj skupštini jer se stranke koje su u koaliciji na čelu s SDP-om ne nogu dogovoriti o tome gdje će a time zagušuju veliki problem građana Sisačko-moslavačke županije. Drugi primjer koji se nalazi u ovom sporazum je dobar primjer grada Siska koji je dobio na svoj projekt pročišćavanje otpadnih voda više od 30 milijuna kuna jedan dio iz ovih sredstava EBRD-a koji je zaista ne samo za Sisačko-moslavačku županiju nego grad Sisak nego i za druge županije pa i Brodsko-Posavsku i sve kroz koji prolazi tok rijeke Save koji je zaista značajan za ja ću reći cijele riječne tokove u Hrvatskoj za zaštitu voda. Tu je bio dobar dogovor iako su isto različite političke stranke ali je bio i koncept i program dobar. Ovdje se koči i ništa se nije poduzelo. Smatram da će evo i Vlada RH a mora odgovarati za ovaj sporazum jer je potpisnik ovog sporazuma na koncu i mi svi koji ovdje sjedimo dići ćemo ruku za ovaj sporazum odgovarati za ono zašto se nije provelo na lokalnoj razini konkretno u Sisačko-moslavačkoj županiji. Odgovor na repliku, poštovani Ivan Šantek. **Šantek, Ivan (HDZ)** Hvala. Evo poštovana kolegice moram reći da sam bio prilično iznenađen kao i vi kad smo ovdje pročuli službeni odgovor ministarstva da je županija osnovala komunalnu tvrtku EKOSTART d.o.o. sa svrhom upravljanja sustavom gospodarenja otpada. To je zanimljivo da se najprije osnuje tvrtka i to četiri godine prije toga. Ja sam bio vijećnik u županijskoj skupštini od 2012. Godine i nikada izvješće tvrtke pod nazivom Ekostart nije bilo predbačeno ne samo županijskoj skupštini nego i javnosti Sisačko-moslavačke županije. Prema tome, imam osjećaj da je ova tvrtka EKOSTART ima isti kapacitet i težinu kao i 14 savjetnika županice Lovrić, dakle da su oni nekakva divna zavjesa koja bi trebala pokazati da se nešto radi, a kako se radi, najbolje govore ovo što piše u ovim dokumentima u obrazloženju zakona a to je da je Sisačko-moslavačka županija jedina od svih županija u Hrvatskoj koje su obuhvaćene ovim sporazumom a da nije donijela lokaciju za županijski centar za gospodarenje otpadom. To dovoljno govori o radu Sisačko-moslavačke županije.

Uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice, zastupnici. Evo kratko da se osvrnem. Prije svega na tumačenje članka 2. Što se tiče članka 2. dakle nema straha Hrvatska treba napraviti sljedeću proceduru, treba usvojiti zakon, zakon treba izaći u NN i nakon toga obavijestiti Europsku komisiju o tome i nakon toga sporazum stupa na snagu. Tako da bilo kakva situacija sa pojedinačnim projektima ne ugrožava donošenje ovoga zakona i njegovo stupanje na snagu. Što se tiče konkretne situacije oko ovoga projekta to je u nadležnosti ministarstva zaštite okoliša. Ja ću ispred Ministarstva regionalnog razvoja samo spomenuti sljedeće. Mi ćemo svakako voditi računa o apsorpciji i sigurno nećemo se dovesti u situaciju da 30 milijuna eura zbog ovih ili onih razloga bude dovedeno u pitanje. A Ministarstvo zaštite okoliša kao nadležno ministarstvo će naravno voditi računa o obvezama koje je RH preuzela, ispunjenje tih obaveza, a to se onda odnosi na ovaj pojedinačni slučaj, tako da rješenje će se sigurno naći u vrlo doglednom roku jer u suprotnom mi hrvatska strana snosila određene posljedice koje sigurno nisu dobre za nas. Što se tiče slučaja Slavonskoga Broda, program zaštite okoliša je definiran, on ima svoja prioritetna područja ulaganja koja su i u ovome zakonskom prijedlogu navedena, dakle ulaganja u okviru operativnog programa zaštite okoliša su moguća područja upravljanja centrima za gospodarenje otpadom dakle izgradnja tih centara, sanacija odlagališta, odnosno divljih deponija, te u području voda. dakle izgradnja sustava vodoopskrbe i izgradnja sustava za upravljanje otpadnim vodama, što znači da intervencije koje bi išle u smislu zaštite od onečišćenja zraka nisu predviđene ovim operativnim programom i samim tim nisu prihvatljive. Naravno to ne znači da takve intervencije neće biti prihvatljive novim operativnim programom koji pokriva razdoblje od 14.20. dapače bit će sigurno prihvatljive. Ono što u ovom slučaju je posebno usložnjava situaciji je činjenica da se problem događa na teritoriju druge zemlje. Programi prekogranične suradnje o kojima se također ovdje izvještavamo i donosimo odgovarajuće zakonske akte na usvajanje ne predviđaju takvu vrstu intervencije. Dakle programi prekogranične suradnje pa tako i program prekogranične suradnje sa BIH daje mogućnost sufinanciranja određenih investicija ali manjeg financijskog opsega s tim da se investicije koje se financiraju trenutno kroz IPA program mogu financirati isključivo za teritorij RH, odnosno naravno da sredstva koja osigurava druga strana u slučaju strane BIH mogu se koristiti isključivo za teritorij BIH. Međutim radi se o vrlo malim sredstvima ograničenih iznosa a nositelji projekata su lokalna, područna samouprava, javne ustanove i udruge ,dakle središnja država u tom slučaju ne može intervenirati odnosno ne može prijaviti svoje projekte i to je glavni razlog zbog čega se ova situacija ne može rješavati sa državne razine kroz programe prekogranične suradnje. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem i ja vama. Rasprava o tekstu zakona je završena. Glasat ćemo za kojih 50 minuta.